Head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 12. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Tänan, austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu! Mul on au üle anda Riigikogu avalduse "Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks" eelnõu.

jätkuvalt hukka Venemaa Föderatsiooni sõja Ukraina vastu ja agressiooni käigus vallutatud territooriumi ebaseadusliku annekteerimise. Sisuliselt räägime avalduses ka sellest, mis on olnud Moskva patriarhaadi tegevus alates täiemahulise sõja [algusest]. Moskva patriarhaat on õigustanud Venemaa Föderatsiooni agressiooni

selgelt liigitatavad riskiks ja ohuks avalikule korrale ka Eestis. Sellepärast me rõhutame, et Moskva patriarhaadi kuulutamine agressiooni toetavaks institutsiooniks ei puuduta küll kuidagi õigeusklikke,

edasi teadete juurde. Seoses sel laupäeval toimuva Riigikogu lahtiste uste päeva üritusega palun teil pärast istungi lõppu oma laudadelt ja sahtlitest isiklikud asjad soovi korral ära võtta

keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Tuumaenergia kasutuselevõtmise vajadus ja võimalused Eestis" arutelu. Lühidalt tutvustan korda. Kõigepealt on keskkonnakomisjoni esimehe ettekanne kuni 10 minutit, küsimused ja vastused kuni 20 minutit. Seejärel on Kliimaministeeriumi kiirguse ja tuumaohutuse valdkonna juhi Reelika Runneli ettekanne kuni 20 minutit, küsimused ja vastused 40 minutit. Seejärel on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse juhataja Lauri Tammiste ettekanne kuni 10 minutit, küsimused ja vastused kuni 20 minutit. Ja seejärel on Siseministeeriumi nõuniku Aigo Allmäe ettekanne kuni 10 minutit, küsimused ja vastused kuni 20 minutit. Riigikogu liige võib esitada igale ettekandjale ühe küsimuse. Seejärel on läbirääkimised. Algataja soov on see, et kõigepealt võtaksid sõna

Austatud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Külalised! Head debati jälgijad! Tänase olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu kannab pealkirja "Tuumaenergia kasutuselevõtmise vajadus ja võimalused Eestis". See on natuke teistmoodi arutelu, kuna sedapuhku peaks olulise tähtsusega küsimus sõnastuma lähinädalatel ka vastavas Riigikogu liikmete eelnõus. Seega on meil täna tegemist debati avanguga, et mitte öelda tuumaenergia avapauguga, mille järel saab parlament asuda arutama ajaloolist otsust, kas Eestist võiks kunagi saada tuumariik.Milles võiks seisneda selle debati tuum? Tuumaenergia kasutuselevõtu arutelu [keskmes] pole lihtsalt küsimus Eesti energeetikatööstuse või majanduse pikast plaanist. See on suuresti arutelu keskkonna ja kliimamõjude üle: kuidas me täidame endale võetud kohustused üleminekul kliimaneutraalsele majandusele, soovides samal ajal kasvatada Eesti inimeste heaolu? Nagu ühel varasemal energeetikaarutelul Riigikogus tõdesime, ilma energia tootmise kasvuta pole ühiskonna heaolu suurenemine selles universumis võimalik.Kliimaeesmärgid pole meile taevast alla kukkunud, kuigi need tegelevad suuresti probleemiga maa ja taeva vahel ehk meie atmosfääriga. Me võtsime ise tõsise kohustuse Pariisi kliimaleppega, millega ühines 195 ÜRO liikmesriiki 198‑st. Tegu pole äärmusliku ideega, vaid ülemaailmse konsensusega. Miks Eesti seda tegi? Kindlasti mitte sellepärast, et meid juhitakse Pariisist, Brüsselist või kust iganes mujalt, vaid seetõttu, et me oleme uhked Eestimaa kauni looduse üle, meile meeldib elada puhtas keskkonnas, soovime, et meie lähedaste tervis oleks korras, igapäevane elu oleks taskukohane, elektrit jaguks kõigile, hästi tasustatud töökohti ja mugavaid tehnoloogiaid tuleks juurde ning kõike seda jätkuks ka tulevastele põlvedele. Kas pole ilus unistus?Võiks ka öelda, et see pole lihtsalt unistus, vaid Eesti inimeste põhiõigus. Keskkonnaõiguse Keskuse ekspert Kärt Vaarmari kirjutas möödunud aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirjas Juridica nii: "Pikaajaliste kliimaeesmärkide ning vahe-eesmärkide seaduse tasandil kehtestamine on vajalik põhiõiguste kaitseks. Selle otsustusega lahendatakse küsimus, millisel ajavahemikul kui suurt heidet lubada. Kui jätta suurem osa kasvuhoonegaaside heite piirangutest kaugemasse tulevikku, võidakse tulevikus rikkuda tervete põlvkondade õigusi, mis on seotud näiteks energia kättesaadavuse puudumisega tulevikus, mis omakorda mõjutab tootmist, transporti, tarbimist ja avaldab sellega mõju ka põhiõigustele, näiteks õigusele elule ja tervisele, vabale liikumisele ja vabale eneseteostusele, omandile."Antud artiklis käsitles ta kliimaseaduse vajalikkust. Meie tänane arutelu on nende eesmärkide praktilise täitmise üle keskpikas ja pikas perspektiivis energia tootmise Miks see seos nii tugev on? 69,3% Eestis emiteeritud kasvuhoonegaasidest on energeetika jagu. Teisel kohal on transport 18,5%‑ga. Seega, suures plaanis on meie kliimapoliitika sisu see, kuidas me toodame elektrit aastal 2030, 2040, 2050 ja sealt edasi. Elektrit saab toota ka sõnnikust või põlevkivist. Viimasega saaksime vana rasva peal liugu lasta veel aastakümneid, kui me ei hooliks fossiilkütuste kasutamise mõjust meie elukeskkonnale.Tsiteerin siinkohal veel üht autorit, viimasel ajal tuntust kogunud Jüri Liivi "Suure rohepesu käsiraamatu" leheküljelt 46: "Oleme viinud õhu süsihappegaasisisalduse paarikümne miljoni aasta kõige kõrgema tasemeni. Selles, et süüdi on fossiilkütuste põletamine, võib kahelda ainult Donald Trump." Seega ei

Tõepoolest, teadlased pole selles sugugi ühel meelel, kas tuumaenergeetika on just see võluvits, mis aitab Eestil ja kogu maailmal tulla toime kliimamuutuste negatiivsete mõjude ohjeldamisega. Õigupoolest võib tõdeda, et üht võluvitsa ei olegi. Palju valdavam on seisukoht, et tuumaenergia on üks kaalutav võimalus paljude teiste seas. Reaalsus on see, et kasvuhoonegaaside emissioonid jätkavad globaalselt kasvamist ning nende osakaal Maa atmosfääris soodustab keskmise temperatuuri tõusu meie planeedil. Kellele ei meeldiks Eestis soe suvi? Aga selle lihtsustatud arusaama taga peitub hoopis tõsiasi, et kaunite rannasuvede asemel võime saada endale kehvemini prognoositavaid ilmaolusid, mis hävitavad meie põllusaaki; uusi võõramaiseid kahjureid, kes rüüstavad meie metsi; ekstreemseid kuumalaineid, mis toovad kaasa enneaegseid surmasid; või hoopis kaootilise inimrände kõrbestuvatelt aladelt. Kas me sellist Eestit tahtsimegi? Kuidas sellist arengut ära hoida? Ajakirjas Science juba 20 aastat tagasi avaldatud kliimamuutuste barjääride mudel kirjeldab erinevaid võimalusi soovimatu arengu pidurdamiseks. Iga võimalus on üks barjäär. Näiteks energia kokkuhoid on üks stabilisatsioonibarjäär, tuuleenergia kasutus on samuti stabilisatsioonibarjäär ja ka tuumaenergeetika võib olla selline barjäär. Barjäärimudeli autorite hinnangul peaks inimkond kasutusele võtma vähemalt kaheksa barjääri mitmekümnest võimalikust, et saaksime endale pai teha. Üks võimalus süsinikdioksiidi heite vähendamiseks ülemaailmselt 1 gigatonni jagu oleks 700 uue 1000‑megavatise tuumareaktori ehitamine. Need reaktorid peaksid asendama fossiilkütustel, põhiliselt kivisöel töötavaid jaamasid. Kui aga maailm otsustaks mingil põhjusel tuumaenergeetikast sootuks loobuda, liiguksime kliimaeesmärkide saavutamisel hoopis poole barjääri võrra tagasi. Praktikas on iga tuumaelektrijaama sulgemine toonud kaasa fossiilkütusel töötava jaama käivitamise. Nii on asjalood kujunenud näiteks Saksamaal ja Jaapanis Fukushima avarii järel. Seega tuleks meil hoolikalt mõelda, et kui peaksime ühe kliimaeesmärkide täitmise võimaluse kõrvale jätma, siis milliste meetmetega on võimalik seda tasa teha. Vabariigi Valitsus on juba võtnud ette ambitsioonika plaani taastuvenergia kasutamise kohta lähima kümnendi jooksul. Eesti on teinud Euroopa Komisjonile ka riigiabi taotluse toetusskeemi kehtestamiseks, et seda protsessi kiirendada. Ainuüksi tuule‑ ja päikeseenergiale panustamine sisaldab endas samuti keskkonnaväljakutseid.

Kui kümne aasta möödudes tuleb meil hakata fossiilelektri tootmise võimsusi lõplikult kokku pakkima ning praeguse ambitsiooniga kavandatud taastuvenergia tootmise võimsusest ei piisa, siis millised oleksid järgmised kompromissid, kui oleksime eelnevalt välistanud Energiavajaduse kasvu eiramine tähendaks loobumist majanduskasvu väljavaatest. Kui vaadata süvitsi varem planeerimise aluseks olnud Eleringi prognoosi, siis [näeme, et] selle järgi püsinuks tööstuse energiatarbimine järgmise kümne aasta jooksul muutumatu. Ambitsioonikas majanduse kahekordistamise plaan näeb aga ette energiamahukate suurinvesteeringute realiseerimise. Kui me anname ettevõtetele energia kohta kindluse, on nad nõus siia investeerima. Ka meie olemasolev tööstus vajab senisest enam soodsat ja vähese heitega energiat. Tuumaenergia olelusringi analüüs näitab, et isegi kogu protsessi keskkonnamõju arvesse võttes jääb selle süsinikujalajälg samasse vahemikku, milles on ka vähese heitega päikese‑ ja tuuleenergia oma. Muude fossiilsete või biokütustel põhinevate alternatiivide heite mõju on kümneid kordi suurem. Tõepoolest, tuumaenergiaga kaasneb samuti mitmeid väljakutseid, millest tõsisemad on tuumajäätmete lõppladestus ning julgeolekuriskid – neist kõnelevad järgmised ettekandjad. Mitmed neist väljakutsetest [saaks] lahendada tuumaenergia raamistiku väljatöötamisel. Riigikogu teha on reeglite paikapanek, milliseid keskkonna‑ ja ohutusstandardeid peab iga tuumaenergiaprojekti arendaja minimaalselt täitma. Riigikogu otsustada on, milliste kuludega oleme valmis tagama 10, 15 või 20 aasta pärast võimalused täiendava heitevaba energiatootmisviisi kiireks kasutuselevõtuks. Kui palju see kõik maksab, on kahtlemata asjakohane küsimus, aga veelgi olulisem küsimus on täna see, kui palju läheks Eesti majandusele ja ühiskonnale maksma selle võimaluse välistamine pikas perspektiivis.

Tänase debati tuum võiks seega olla keskendumine pikale plaanile keskkonna‑ ja kliimaeesmärkide valguses. Riigikogul on ees tulevikku vaatava otsuse tegemine. Soovin kolleegidele selleks debatiks jõudu. Aitäh!

vaates. Aga tegelikult me peaksime seda arutama pigem ikkagi lähtuvalt enda positsioonist. Me ei ole riik, kes arutab, kas rakendada seda või loobuda olemasolevast tuumaenergiast. Me arutame, kas luua nii-öelda nullist seda võimekust.

Just faktitäpsuse tagamiseks ma peangi täpsustama, et me räägime teelahkmest, mis saabub meile alles umbes 15 aasta pärast. Alles järgmisel kümnendil oleme me olukorras, kus igasugused fossiiltootmised tuleb lõplikult kinni panna. vot siis on meil see valikukoht, millega me jätkame. Tõepoolest on räägitud alternatiividest: on olemas biogaasi võimalus ja maagaasil

Selle käigus me ju ei hakka otsustama seda, kuhu me tuumajaama rajame ja millise tuumajaama me rajame. Tegelikult on selle otsuse sisu palju pragmaatilisem:

Nagu ma oma sissejuhatavas ettekandes ka märkisin, me räägime praegu ikkagi suhteliselt pikast plaanist, mis on üle 10 aasta, ja me räägime sellest, kas me tekitame endale valikuvõimaluse või me

pluss-miinus. Kas me tahaksime olla sellel teelahkmel olukorras, kus me peame kogu 15 aasta kohta rehkenduse nullist tegema,

Nagu te oma ettekandes rääkisite, inimesed on huvitatud sellest, et meil oleks piisavalt energiat, puhas looduskeskkond ja hea elu. Aga see tähendab tegelikult erinevate väärtuste kaalumist. Hea elu juurde kuulub kindlasti ka turvalisus, mis ilmselt on olnud väga paljude jaoks ja paljudes maades

Kas turvalisus võiks olla vähem väärtuslik kui piisav energia, nii-öelda hea elu piisava energia olemasolul ja looduskeskkond või olete te lihtsalt väga kindlad, et see on nii turvaline tehnoloogia, et muresid polegi? Austatud See oli komisjonis kaalumisel nii palju, et kui me selle OTRK arutelu programmi kokku panime, siis me arutasime, kas julgeolek on piisavalt tähtis küsimus, et tuua see eraldi ettekandes välja. Ja me otsustasime, et see on piisavalt tähtis küsimus. Tartu Ülikoolis oli üks tuumaenergia konverents, kus oli väga hea ettekanne, ja see ettekandja on täna siin, et lahata neid küsimusi.

tuumaelektrijaamad on nende enam-vähem prioriteetsete sihtmärkide nimekirjas, mida hakatakse kindlasti ründama. Niimoodi oli teadusartiklis väidetud. Aga vaatame praktikat,

Peeter Tali, palun! Tänan, austatud juhataja! Hea ettekandja! Kui Eesti saab tuumariigiks, siis me saame endale uue tehnoloogia, aga ma rõhutan: kui. siit tuleb järgmine küsimus. Mis te arvate, kas Eesti peaks ka tuumarelvastuma või paigutama oma territooriumile tuumarelvad pärast seda, kui me oleme saanud kogu selle tehnoloogia? Mitte midagi suurt,

See on väga huvitav, et see küsimus esile tuleb. Üks teaduslik käsitlus keskendus muide ka sellele, et tuumaenergeetika ja tuumarelvastumise teemad võiks võimalikult [palju

oleks vaja ehitada arvutuslikult 700 1000-megavatist reaktorit üle maailma. See tähendab, et reaktorid ei saaks paigutuda ainult nendes riikides, mis on praegu tuumariigid, vaid need peaksid tulema

pooldate uue põlvkonna väikese tuumajaama kasutuselevõttu Eestis? Samamoodi võiks küsida, kas teile meeldivad väikesed karvased nunnud loomad. Aga samal ajal on meil vaja väga ratsionaalselt otsustada. Minu enda kogemus näitab seda, millises meeletus

ei peaks andma mitte kellelegi õigustatud ootust, et tema mingisugune projekt saab, ma ei tea, eelistingimused või see peab kindlasti ellu minema sellisel kujul, nagu ta on varem planeerinud. Meil planeerinud. Meil on raamistiku loomisel võimalus panna paika kõik reeglid, võtta maha kahtlused ja tegeleda väljakutsete võimalike lahenduste paikapanekuga. Just nimelt see tagabki meile mitte emotsionaalse, vaid ratsionaalse otsustamise võimaluse. Ja ratsionaalne otsustamine peab sündima selle teadmise baasilt, kas meil on tegelikkuses pärast kogu seda taastuvenergiaspurti, mida me üritame siin kümne aastaga teha, teha, see vajadus veel päriselt olemas, kas turg januneb selle järgi, kas see tehnoloogia on sertifitseeritud sellisel kujul – nagu te mainisite, väikesed karvased nunnud loomad –, et see päriselt ka tekib, kas see on kindlaks tehtud ja nii edasi. Selle pealt me saaksime teha ratsionaalse otsuse. Mitte kellelgi ei peaks täna olema sellist ootust. Mis iganes raamistikuga Riigikogu edasi läheb, see [ei] anna kellelegi mingisugust

kuhu on mõistlik tulevikuvaates investeerida. Selles mõttes oli teie osundus küsimusele, mis see kõik maksab, hästi õige. Aga iga investeeringu hindamise juures on alati ka valikukoht, kas investeerida või mitte investeerida,

Ausalt öeldes nende materjalide põhjal, mida ma olen selle ettekande jaoks läbi töötanud, väga palju heitevabasid alternatiive maailmas ei ole. Tuuleenergia, päikeseenergia ja tuumaenergia on enam-vähem ühel pulgal. Biokütused on mingisugusel teisel pulgal, mis on juba suurusjärgu võrra teises

siis on meie valikud juba selle võrra piiratud. Kui me hakkame arvestama sellega, et võib-olla päris kogu Eestimaad me tuulikute ja päikesepatareidega ära katta ei jaksa või me ei taha seda teha, siis me peame kaalutluskohad tegema. Nagu ma mainisin, ühte võluvitsa ei ole. Tuleks kaaluda kõiki erinevaid võimalusi. Ja nende stabilisatsioonibarjääride puhul oli samasugune sõnum: barjääre peab olema mitu, et need oleksid võimalikult efektiivsed.

Mulle tundub – nii palju kui ma olen erinevaid stsenaariume vaadanud –, et asi jõuab ikkagi alati selleni, et peab olema segu erinevatest võimalustest.

selle valiku ära teha. Tõepoolest, ühel hetkel meil kaovad fossiiltootmised ära ja neid ei saa kasutada. Isegi kui me täna kasutame näiteks mingeid maagaasi võimalusi, siis

protsendiga vastust praegu anda. See ongi keeruline teema, mida tuleb arutada. Hea ettekandja, ma tänan teid teie ettekande eest ja ma tänan teid teie vastuste eest. Rohkem aega ei ole. Aitäh teile! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks Kliimaministeeriumi kiirguse ja tuumaohutuse valdkonna juhi Reelika Runneli. Palun!

Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu! Kallid külalised! Vabariigi Valitsuse poolt 2021. aasta kevadel loodud tuumaenergia töörühm, mille liikmed on ministeeriumide ja riigiasutuste kõrgetasemelised esindajad, avaldas detsembri eelviimasel päeval oma tegevuse tulemusel valminud lõpparuande.Töörühm lähtus oma tegevuse planeerimisel Vabariigi Valitsuselt saadud ülesandest, mis nägi ette analüüsimist, kas ja kui, siis millistel tingimustel on Eestis tuumaenergia kasutuselevõtt võimalik. Seejuures järgiti rangelt ÜRO Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri juhendit, milles on loetletud tuumaenergia kasutuselevõtul käsitletavad teemad. Nende piisava põhjalikkusega käsitlemiseks telliti rahvusvahelistelt ja kohalikelt ekspertidelt kokku 11 temaatilist analüüsi, mille põhjal lõpparuanne koostati.Töörühma

Tuumaenergia töörühma lõpparuande kogumahust 4% ulatuses on kasutatud ka potentsiaalselt arendajalt saadud sisendit,

Tuumaenergia kasutamine ning isegi selle kasutuselevõtu kaalumine on rahvusvaheliselt ülimalt reguleeritud. Kõiki lõpparuande sisendiks olevaid materjale hinnati eelmise aasta oktoobris Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri ekspertmissiooni käigus, et tagada aruandes esitatud info adekvaatsus. Missiooni käigus vaadati, kas meil on vajalik arusaam kõigist kohustustest, mis tuumaenergia kasutamisega kaasnevad, ja kas me oleme hinnanud piisava põhjalikkusega kõiki seda liiki energia kasutamisega seotud teemasid. Ekspertide hinnangu kohaselt on töörühma analüüsid ja ettevalmistus tuumaenergia kasutuselevõtuks olnud põhjalikud ja piisavad, et saaksime võtta seda liiki energia kasutamise kohta vastu teadliku otsuse. Lisaks Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile sai töörühm abi ka meie naaberriigilt Soomelt, kelle tuumaregulaator STUK oli meie tegevusse kaasatud juba töörühma alguspäevil. Lisaks oleme liitunud USA välisministeeriumi koordineeritava programmiga FIRST, mis toetab riike väikereaktoritealase pädevuse loomisel. Mai lõpus allkirjastatakse USA tuumaregulaatori ja Keskkonnaameti vaheline koostöölepe ning eelmisel

ja abi on koolituste, seminaride ja õppevisiitide ning konsultatsioonikohtumiste kaudu meile pakkunud ka Prantsusmaa, Jaapan ja Saksamaa. Tänu rahvusvahelise koostöö võimalustele oleme viimase kolme aasta jooksul koolitanud tuumaenergia teemadel kümneid riigiasutuste spetsialiste ning saame öelda, et tänaseks on Eestis tuumaenergia kasutuselevõtuga alustamiseks olemas vajalikud baaskompetentsid. Arvestades analüüsidest ja aatomienergiaagentuurilt saadud tagasisidet ning töörühmas peetud arutelude tulemusi, jõudis töörühm eelmise aasta lõpus järeldusele, et õigeaegse planeerimise, piisava rahastuse ning poliitilise ja rahva toetuse korral on Eestis tuumaenergia kasutuselevõtt teostatav. Tuumaenergia kasutuselevõtt toetaks meie 2050. aasta kliimaeesmärkide täitmist ja varustuskindluse tagamise eesmärki, pakuks stabiilset elektri tootmist, edendaks Eesti teadus‑ ja arendustegevust, tooks kaasa majandusliku kasu ning looks töökohti kohalikele elanikele. Samas tuleb arvestada, et riigis, kus seda liiki energiat varem kasutatud pole, nõuab tuumaenergia kasutuselevõtt põhjalikku ettevalmistust ning tuumaelektrijaamast elektri tootmise alguseni kulub vähemalt kümmekond aastat. Samal ajal on oluline tagada, et tuumaenergia kasutuselevõtt ei kahjustaks taastuvenergia tootmise ja salvestamise võimsuse lisandumist ega põhjustaks seeläbi heitkoguste vähendamise edasilükkamist. Arvesse tuleb võtta ka seda, millist tehnoloogiat üleüldse oleks võimalik Eesti tingimustes kasutada. Töörühma analüüsides vaadati niinimetatud väikseid moodulreaktoreid, sest meie elektrivõrku on võimalik ühendada kuni 400‑megavolt-ampriseid ehk ‑megavatiseid tootmisüksuseid, mille ärakukkumisega suudab süsteem hakkama saada. Suured, üle 1000‑megavatise võimsusega reaktorid meie võrku seega ei sobiks. Samas võib reaktoreid olla ühes jaamas mitu, kui iga reaktori tarbeks rajatakse eraldi liitumispunkt. Töörühma ülesanne ei olnud teha otsust konkreetse reaktori tootja kohta, vaid loetleda tingimused, millele Eestile tinglikult sobivaks peetav reaktor vastama peab. Fookus peab seejuures olema ohutusel, elektrivõrku sobivusel, tehnoloogia küpsusel, keskkonnamõjul ja mitmetel teistel kriteeriumidel, nagu kütuse kättesaadavus ja geopoliitilised kaalutlused, mis välistaks tarneahelas teatud riikide, näiteks

Samas ei tähenda see seda, et enne kui saame tehnoloogiavaliku teha, peab samasugune reaktor olema kuskil juba tööd alustanud, vaid otsuse tegemise hetkeks peaks olema seal loamenetlus läbitud [sellisel määral], et see võimaldab meie regulaatoril menetlusprotsesse korrata ja teise riigi regulaatori kogemusest õppida.Esimesed Eestile tinglikult sobivaks peetud reaktorid valmivad lääneriikides käesoleva kümnendi lõpus ning tehnoloogilise lahenduse poolest on tegemist vesijahutusega reaktorite väiksemate versioonidega. Selle tehnoloogiaga on maailmas juba üle 70 aasta kogemusi.

On selge, et tuumaprogrammiga ei saa alustada, kui riigi geoloogilised ja keskkonnatingimused tuumajaama rajamist ei võimalda. 2022. aastal tuumaenergia töörühma juurde loodud ruumiplaneerimise alltöörühm, mille liikmed olid ka olulised sidusrühmad, nagu [Eesti] Keskkonnaühenduste Koda ning Eesti Linnade ja Valdade Liit, sai ülesandeks välja selgitada, kas Eestis leidub tuumajaamale potentsiaalselt sobivaid piirkondi. Eelmise aasta kevadel valminud analüüsi tulemustest selgus, et Eestis võiks tuumajaama rajamist kaaluda lausa 16 piirkonnas. Neist üks välistati riigikaitselistel kaalutlustel – see on kaardil märgitud punase ristiga ülejäänud 15 piirkonna kohta tehti sotsiaal-majanduslike mõjude analüüs. Selle tulemusel soovitati tuumaelektrijaama rajamist kaaluda eelkõige neljas piirkonnas, kus tuumajaama rajamine toetaks ka regionaalarengut. Nendest üks piirkond asub Lääne‑Eestis ning ülejäänud kolm põhjarannikul. Kuna riik ei ole teinud tuumaenergia kasutuselevõtu kohta põhimõttelist otsust, siis pole tehtud ka asukohavalikut ega nendest piirkondadest välja sõelutud potentsiaalseid kandidaatalasid. Kui tuumaenergia kasutuselevõtu kohta langetatakse positiivne otsus, selgitatakse tuumajaama asukoht koos alternatiivide kaalumisega välja riikliku planeerimisprotsessi käigus.

ning eksiarvamusi, mis on tingitud suuresti teadmatusest. Üks enim levinud müüt on see, et tuumaenergia kasutamine tekitab tohutul hulgal tuumajäätmeid, millega tegelemiseks pole lahendust.Töörühma tellitud uuringu kohaselt tekitaks üks väikereaktor aastas ligikaudu 12 tonni kasutatud tuumakütust. Reaktori kogu eluea vältel, mis on vähemalt 60 aastat, tekiks kasutatud kütust ühe reaktori kohtacirca720 tonni, mida hoiustataks jaama eluea vältel jaama territooriumil asuvas vahehoidlas.Võrdluseks

Samas on tuumaenergiast elektri tootmise üle 70‑aastase ajaloo vältel maailmas kokku tekkinud 300 000 tonni kasutatud tuumakütust ehk niinimetatud tuumajäätmeid ning aastas lisandubcirca7000 tonni kasutatud tuumakütust. Tuumaenergiast toodetava elektri hinna üks osa on jäätmete lõppladustamise ja jaama lammutamise [kulu] selle eluea lõpus. Tuumajaama operaator maksab vastavat tasu riiklikku fondi, kuhu kogunenud vahendite abil need tegevused toimuksid. Jäätmete käitlemiseks ja lõppladustamiseks on mitmeid valikuid. Esmajoones tuleb olla valmis Eestisse tuumajäätmete geoloogilise lõppladustuspaiga rajamiseks, kuid Euroopa Liidus on arutlusel ka regionaalsete lõppladustuspaikade rajamine mitme riigi koostöös. Tuumakütust on ka võimalik 96% ulatuses ümber töödelda ja taaskasutada. Töörühma soovitus on see, et Eesti ei tohiks ühtegi neist võimalustest õiguslikult piirata ehk me peaksime jätma ukse lahti erinevatele jäätmekäitluse lahendustele. Selleks, et teada, kas tuumajäätmete lõppladustamine on Eesti geoloogilise keskkonna tingimusi arvestades meil üleüldse võimalik, analüüsiti koos tuumaelektrijaama rajamiseks sobivate piirkondadega meie aluskorra sobivust tuumajäätmete lõppladustamiseks. Olemasolevatele andmetele tuginedes saame väita, et Eestis ei esine geoloogilisi kriteeriumeid, mis välistaksid lõppladustuspaiga rajamise, kuid sellise rajatise kavandamine nõuaks siiski detailseid kompleksuuringuid ning selleks on vaja eraldi planeerimisprotsessi. Tuumaelektrijaama rajamiseks leidub Eestis potentsiaalselt sobivaid piirkondi 16 ja need asuvad peamiselt rannikul, kuid lõppladustuspaiga rajamist on võimalik planeerida oluliselt suuremal alal. Ideaalvariandi kohaselt võiksid aga tuumaelektrijaam ja lõppladustuspaik asuda teineteise lähedal. Tuumaenergia kasutuselevõtt nõuab riigilt pikaajalist pühendumist ning seejuures on oluline arvestada ka Eesti elanike arvamust. Tuumaenergia töörühm on alates 2022. aastast läbi viinud meelsusuuringuid, mis kaardistavad Eesti elanike suhtumist tuumaenergiasse ning seda liiki energia kasutamisega seotud hirme ja ootusi. Toetus tuumaenergiale on püsinud ligikaudu 60% juures. Tuumaenergia kasutuselevõttu pooldavad Eestis traditsiooniliselt rohkem mehed, kelle hulgas on toetusprotsent 74, eesti rahvusest elanikud 62%‑ga ja kõrgharidusega elanikud umbes

Nende seas on enim ka neid, kellel puudub tuumaenergia kasutuselevõtu kohta seisukoht. Järgmise meelsusuuringu tulemused avaldab Kliimaministeerium mai lõpus.Selleks, et ühes riigis oleks üldse võimalik tuumaenergia kasutusele võtta, tuleb riigil luua seda liiki energia kasutamist reguleeriv õigusraamistik ning selle ohutut kasutamist jälgiv riigiasutus ehk niinimetatud tuumaregulaator. Töörühma tellitud analüüside kohaselt saaks tuumaregulaatori moodustada olemasoleva Keskkonnaameti kliima‑ ja kiirgusosakonna baasil: seal töötavad 18 inimest liidetaks uue asutuse koosseisu. Arvestades tuumaprogrammiga alustamisest kuni tuumajaama valmimiseni kuluvat aega ja menetlusetappe, tuleb sinna asutusse

Väike osa vajalikust ekspertiisist nõuab lisaks kvalifikatsioonile pikaaegset kogemust, mida saab algselt tagada välismaa ekspertide kaasamisega. Regulaatori loomisega paralleelselt tuleb alustada õigusloomet, võtta vastu tuumaenergia ohutuse seadus ja selle alamaktid ning muuta ja täiendada olemasolevaid õigusakte. Enne otsuse langetamist on üks olulisemaid küsimusi kahtlemata see, kui palju sellise riikliku süsteemi ülesehitamine ja käigushoidmine maksab. Töörühma arvutuste järgi kuni 11 aasta kohta, mis kuluks ettevalmistuste alustamisest kuni jaamas elektri tootmise alguseni, prognoosisime selle perioodi kogukulukscirca73 miljonit eurot, millele lisanduks päästevõimekuse väljaarendamise kulu kuni 54 miljonit eurot. Oluline on seejuures, et need kulud ei teki üleöö, vaid jagunevad aastate peale. Iga-aastane püsikulu riikliku süsteemi ülalpidamisele oleks jaama töötamise faasiscirca6,5 miljonit eurot pluss päästevõimekuse hoidmise kulu ehk kokku eeldatavasti suurusjärgus 10 miljonit eurot aastas.

Seejuures hakkaksid tuumajaama ehituse etapis majandustegevuse elavdamisest saadavad riigieelarvelised tulud oluliselt ületama riikliku raamistiku ülalpidamise kulusid. Jaama valmimise hetkeks on riigil tänaste hinnangute alusel võimalik teenida üle 90 miljoni euro täiendavaid maksutulusid. Kui vahepeal selgub, et tuumajaama rajamise plaanist siiski asja ei saa, siis on riik investeerinud kuni 5 miljonit eurot siseriiklike pädevuste arendamiseks.

Kui tuumaenergia kasutuselevõtu kohta langetataks positiivne otsus, siis liiguksime ÜRO teekaardi kohaselt tuumaenergia kaalumisest programmi rakendamise etappi, kus toimuks tuumaregulaatori loomine, tuumaenergia ohutuse seaduse eelnõu menetlus ja vastuvõtmine, riiklike pädevuste arendamine ning tuumajaama asukoha valik. Tuumaenergia kasutuselevõtuks vajalike ettevalmistuste alustamist nähakse sageli kui pöördumatut protsessi, justkui tagasiteed poleks. Täna oleme siiski alles esimese väikese sammu tegemise juures: tuleb langetada otsus, kas tuumaenergia kasutuselevõtu kaalumise protsessi jätkata ning alustada riikliku raamistiku loomise ettevalmistamist, et tulevikus oleks meil võimalik oma riigis seda liiki energiat kasutada kui mitte elektri tootmiseks, siis näiteks kaugkütte tagamiseks või vesiniku tootmisel, kus nähakse tuumaenergial samuti suurt potentsiaali. Kaalukamad otsused, mis on seotud valdkondlike õigusaktide ja uue riigiasutuse loomisega, asukohavaliku ja käitamisloaga ning mille käigus on võimalik teha ka otsus protsessi mitte jätkata, seisavad Riigikogul ja valitsusel ees alles tulevikus. Lõpetuseks soovin rõhutada, et tuumaenergia töörühma koostatud aruande eesmärk polnud tuumaenergia teemal valida pooli, vaid pakkuda parimat teadmist, mille põhjal riik saaks otsustada, kas tuumaenergial saab olla Eestis roll kliimaeesmärkide saavutamisel ja energiajulgeoleku tagamisel. Õigus otsustada selle üle, kas sellel energialiigil võiks olla Eestis tulevik, on, austatud Riigikogu liikmed, teie kätes. Aitäh! Suur tänu, hea ettekandja! Teile on ka küsimusi, läheme nende juurde. Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te tutvustasite meile tuumaenergia kasutusele võtmise võimaluste lõpparuannet. Seesama aruanne ärgitab mind küsima kahte ehk liiga spetsiifilist küsimust.

Ja teine küsimus puudutab tuumaenergia negatiivset poolt: suurt veekulu. Seda siin aruandes välja pole toodud. Kas te võiksite sellele ka mingisuguse väikese hinnangu anda?

[kasutavates] riikides, kus CO2emissioone ei maksustata, on tuumaenergia kindlasti oluliselt kallim.

kõige soodsam turule pääsev lahendus. Kuid me peame arvestama ka seda, millised on meie vajadused katmiseks juhitavate elektritootmisvõimsustega, ning hindama, kas meil on soodsam jätkata fossiilkütuste põletamist või kasutada tuumaenergiat. Mis puudutab tuumajaama veekulu, see sõltub tehnoloogiavalikust. Arendatakse ka selliseid väikereaktoreid, mis tarvitavad vett väga väikeses mahus või peaaegu üldse mitte. See kõik on tehnoloogiavaliku [küsimus]. Aga jah, kui me räägime keskkonnaaspektidest, siis veekasutus on kindlasti üks teema, mis vajab põhjalikumat analüüsimist. Andre Hanimägi, palun!

minu küsimus on ikkagi see, et kui [süvitsi] te läksite alternatiivide kaalumisel, kui me räägime juhitavast energiast.

Aitäh! Tuumaenergia töörühma mandaadi hulka ei kuulunud alternatiivide kaalumine. Meie ülesanne oli vastata küsimusele, kas ja kui, siis mis tingimustel on tuumaenergia kasutuselevõtt Eestis võimalik. Küll aga analüüsitakse alternatiivseid võimalusi

Kui me oleme selle raamistiku loonud ning kui turuolukord ei soosi tuumaenergia abil elektri tootmist ja selle võrku müümist, siis on võimalik kasutada loodud raamistikku ära ka teisel viisil teisel viisil tuumaenergia kasutamiseks. Üks sektor, kus me peame täitma dekarboniseerimise ehk süsiniku vähendamise eesmärke, on kaugkütte tagamine. Meie naaberriik Soome kavatseb võtta juba 2030. aastal kasutusele

on mõistlik. Kindlasti ei ole majanduslikult otstarbekas kasutada tuumajaama lihtsalt tipukoormuste jälgimise jaamana või hoida seda reservis. Mida suurema koormusteguriga see töötab, seda kasumlikum see on.

Mis puudutab tuumajaamas toodetava elektri hinda võrreldes taastuvenergia hinnaga, siis see on konkurentsivõimeline ja samas suurusjärgus näiteks meretuuleparkides toodetava elektri hinnaga.

Konkreetseid hindasid või hinnaprognoose ma praegu välja ei ütle, see on suuresti arendaja äriplaani küsimus, aga hinnad on samas suurusjärgus meretuuleparkides

Lugupeetud ettekandja! Mul on väga hea meel, et Eesti ei ole sõrgu vastu ajanud ja öelnud kõigele ei, vaid me tõesti pingutame, teeme raamistiku ja mõtleme kõik ilusasti läbi. Aga minu küsimus puudutab jäätmekäitluse lahendusi.

Aitäh! Jaa, see otsus, kas nõuda operaatorilt kohe kasutatud kütuse ümbertöötlemist või mitte, on riikliku

See on jällegi valikute küsimus, aga see on võimalus. Samas tuleb silmas pidada, et neid jäätmeid ei ole

Kuidas sa neid rahustaksid ja ka avalikkust sellest veidike valgustaksid, et selliseid seoseid ei maksa selles debatis tegelikult tõmmata? Aitäh,

tuumajaamad on tuumarelvastumise ehk ‑proliferatsiooni suhtes kindlad ehk nende abil ei ole võimalik toota tuumarelvi. Seal ei teki kõrvalsaadusena plutooniumi, mida relvade tootmiseks kasutatakse. Selleks, et riigid ei arendaks tuumaenergia kasutamise varjus tuumarelvi

Selle üle teostavad järelevalvet nii ÜRO aatomienergiaagentuur ehk tuumavalvekoer kui ka Euroopa Liit. Ka praegu käivad inspektorid üle lugemas iga tuumamaterjali nanoühikut, mis meil riigis on. Aivar

See aga ei tähenda, et me peame piirduma 400 megavati tuumavõimsusega. Ühes tuumajaamas on tavaliselt mitu reaktorit ja meie tingimus on see, et ühe reaktori võimsus ei tohiks 400 megavatti ületada. Aga reaktoreid võib olla kaks, või neli, täpselt nii palju, kui vajadust on ja turule mahub. Aga jah, iga reaktori jaoks tuleb luua eraldi liitumispunkt.Mis puudutab teiste riikidega ühiselt tegemist, siis tegelikult me täna ju tarbime Soomest kaablite kaudu tulevat tuumaelektrit. tuumaelektrit. Aga Eesti riik on ikkagi võtnud eesmärgi tagada siseriiklikult vähemalt 1200 megavati juhitava tootmisvõimsuse olemasolu, et meil oleks endal elementaarne tootmisvõimekus olemas.

aga võimalusi riikidevaheliseks koostööks on. Ent töörühm lähtus ikkagi sellest, et meil on vaja siseriiklikult tagada tootmisvõimsused, et meil oleks varustuskindlus ja juhitavad tootmisvõimsused olemas igal ajahetkel. Aitäh!

Ja teiselt poolt on lahtiseks jäänud see, kas see maa alla tuumajäätmete ladestamise tehnoloogia, mis Eestile sobiks, on kuskil olemas, kas kogemus on olemas ja mis see maksta võiks. Aitäh!

või mitte. Aga täna me seda veel ei aruta. Teised riigid teevad juba aktiivselt ettevalmistusi väikereaktorite kasutuselevõtuks, ka Eesti naabruses.

tuumaelektrijaamu kui ka väikereaktoreid. Väikereaktorid on eelkõige söejaamade asendamiseks. Väikereaktorite kasutuselevõtuks valmistuvad ka Rumeenia, Tšehhi ning mitmed teised riigid. Ehk siis selle vastu on maailmas suur huvi väga suurt rolli nähakse seejuures erasektoril. Kui traditsiooniliselt on suuri tuumaelektrijaamu rajatud peamiselt riigi toel, siis väikereaktorite puhul nähakse, et seal võiks eestvedaja olla erasektor.Jäätmete ladustamise tehnoloogiate osas on kõige kaugemale jõudnud Soome ja Rootsi,

Aitäh! Jah, tõepoolest, tuumaprogrammiga alustamise algusaastatel on kulud väiksemad, neid on võimalik optimeerida. Suuremad kulud riikliku riikliku süsteemi ülalpidamiseks tekivad ehitusetapis, kus on erinevate lubade menetluse jaoks vaja rohkem inimesi. Need kulud ongi valdavalt seotud avaliku sektori palgakuluga, mis selle süsteemi ülalpidamisega kaasneb. Aga algusaastatel, jah, on

Aitäh! Esmalt tunnustan kogu selle aruande koostamise ja ekspertide kaasamise eest. Mul oli eriti hea meel tõdeda, et kaasatud oli ka hulgaliselt väliseksperte, mis sellise kaaluga küsimuse juures on iseenesestmõistetav ja oluline. Minu küsimus puudutab tuumaenergeetika ohutust. See tehnoloogia on olnud kasutusel suurusjärgus 70 aastat. Me teame, et on olnud kolm tuumaõnnetust – kui ma õigesti Ja siit ka küsimus: mida meil on õppida nendest kolmest õnnetusest ja nende põhjustest ning mida me saame siin Eestis teha, kui me otsustame tuumaenergeetika kasutusele võtta, et meil selliseid asju ei juhtuks? Aitäh!

ei tohiks reaktori tõsise kahjustuse tekkimise tõenäosus olla suurem kui üks miljoni aasta jooksul. Ja igast ajaloos toimunud õnnetusest on õpitud.

Jaamas on kasutusel nii aktiivsed kui ka passiivsed süsteemid, mis võimaldavad säilitada tuumajaama ohutuse inimsekkumiseta.

inglise keeles onan accident anywhere is an accident everywhere. Ehk kui kuskil midagi juhtub, siis see mõjutab tegelikult kogu maailma ja kogu tuumatööstust. Ka tuumatööstus ise on sellest huvitatud, et rakendataks maksimaalseid ohutusstandardeid, ükskõik kus maailma otsas tuumajaam ka ei asuks. Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur, niinimetatud tuumavalvekoer, teeb ka selle üle järelevalvet,

riikidele, kes soovivad tuumaenergiat kasutusele võtta, rahvusvaheliselt igakülgset toetust ja abi. See on kõigi huvides, et asju tehtaks õigesti. Hea ettekandja, ma väga tänan teid teie ettekande eest ja teie vastuste eest. Suur tänu! Rohkem küsimusi ei ole. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse juhataja Lauri Tammiste. Palun!

Tere päevast, austatud Riigikogu liikmed! Aitäh kutsumast sellele olulisele arutelule! Oma ettekandes räägin ma sellest, kas ja kui, siis milline roll võiks olla tuumaenergial kliimaneutraalse energiatootmise saavutamisel Eestis.

Aga räägime siis, millised võiksid olla Eesti jaoks mõistlikud valikud energeetikas, elektrimajanduses. Mida me analüüsisime? Me defineerisime toona koostöös majandusministeeriumi ja teiste sotsiaalpartneritega võimalikud

Hindasime sealjuures, mis on erinevate valikutega kaasnevad riskid. On need majanduslikud riskid, on need tehnoloogilised riskid, on need juriidilised riskid või keskkonnariskid? Viimaseks analüüsisime seda, mida oleks vaja teha, et need stsenaariumid ellu rakendada.Nüüd võimalikud valikud, mida me tookord katsime. Võrdlusstsenaarium tähendab seda, et me lihtsalt ekstrapoleerisime olemasolevaid trende: kui jätkame nii, nagu seni oleme teinud, mis siis juhtub, kuhu me välja jõuame? "Kõik tehnoloogiad" oli selline stsenaarium, kus me ei andnud ette ühtegi piirangut, ütlesime, et ainus, mis tuleb saavutada aastaks 2050, on nullheide. Sai valida kõige kuluefektiivsema viisi või tee selle saavutamiseks.

Tuul ja päike olid peaaegu kõikides stsenaariumides väga olulised panustajad, maismaatuul ja meretuul olid suure mahuga. Küll väikese mahuga, aga väga oluline komponent oli nõudluse juhtimine, mis oli samamoodi igas stsenaariumis sees.

Kui see nii peaks minema, siis see tähendab, et tuleb küsida, mis võiks seda rolli täita, sellepärast et siin on see mõne teravatt-tunni jagu kõikides stsenaariumides sees. Kui me otsime siit pildilt tuumajaama ja tuumatootmist, siis me näeme, et kaheksast stsenaariumist vaid kahes oli tuum sees.

gaas koos süsiniku püüdmise ja salvestamisega? Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid teie ettekande eest! Teile on ka küsimusi. Asume küsimuste juurde. Urve Tiidus, palun! juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kas ma sain teie ettekandest õigesti aru, et kõik need, kes arendavad praegu tuule- ja päikeseenergiaparke, ei pea muretsema sellepärast, et kõrvale tuleb konkurent, tuumajaam, või kuidas? See kõik oleneb mahtudest. Kui sa tahad arendada, ma ei tea, 3000-megavatist meretuuleparki ja keegi tahab kõrval arendada 1000-megavatist tuumajaama, siis ma arvan, et läheb kitsaks.

Yoko Alender, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja, aitäh ülevaate eest! Me peame täna silmas hästi pikka perspektiivi. isiklikult arvan, et aastal 2050 tuumajaama rajamine Eestisse on täiesti mõeldav. Küll aga plaan, et me kasutaksime siis biomassi, põletaksime puitu

meretuuleparkide pakutava elektri hinna tase on kõvasti alla tulnud. Kõigepealt oli seallevelized cost of energy, mida minu arust ei ole õige kasutada – see kriitika on aina rohkem kättesaadav –, selle võiks ära lõpetada. Aga nüüd konkreetsed näited. USA idaranniku meretuuleparkide

40–50 eurot riigi toetust. See viitab rohkem umbes 200‑eurosele megavatt-tunni hinnale. Kuidas teie nendesse tegeliku elu numbritesse suhtute? Ma suhtun nendesse nii, et tegelik elu on eri riikides erinev.

Aga suurusjärgud, ma arvan, ja üldine trend [on sama]. Ma ei ole näinud analüüsi, kus oleks vastupidi, ma ei tea, et tuul või päike oleks kõige kallim.

Kristina Šmigun-Vähi, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te ütlesite kohe oma ettekande alguses, et paljud algandmed on juba kahe aastaga hästi palju muutunud. Kas te võiksite tuua mõne näite,

stabiilsus ja hind. Jällegi, vaadata lihtsalt hinda ja öelda, et ma näen siin tuumajaama ja küllap sellepärast on hind hea, ei ole täpne metoodika.

Tahtsin küsida ettekande lõpuosas kõlanud kahe võimaliku riskifaktori kohta. tõite välja, et üks neist on ehitusaja prognoosimatus ja teine on kulude raske prognoositavus. Ma saan aru, et tegu on eelkõige arendaja riskiga või selle osapoole riskiga, kes otsustab ehitust alustada. Kuivõrd relevantsed on need riskid selles arutelus, mis puudutab puhtalt raamistiku tegemise otsust? Aitäh,

pigem harukordne või erakordne näha puhtalt turutingimustel tehtud tuumajaama. See võib juhtuda, me võime olla esimesed, me võime olla pioneerid, aga jällegi, kui vaadata, kuidas neid seni on ehitatud ja mis on senine kogemus, siis ma ütleksin, et see on pigem harv.

Definitsiooni järgi saab tuumajulgeoleku jagada kaheks. Tuumajulgeolek keskendub tuumamaterjali ja muu radioaktiivse materjali ning nendega seotud rajatiste või tegevuste vastu suunatud kuritegelike või kuritahtlike keelatud tegude ennetamisele, avastamisele ja neile reageerimisele.

Eesti on tuumaenergia kasutuselevõtu protsessi esimeses etapis. Etappe on kokku kolm. Peamine fookus on täna sellel, et kaardistada tegevusalad või selle [protsessiga] seotud nõuded ja kohustused juhuks, kui Eesti jätkab tuumaprogrammi. Ühtlasi selgitatakse välja esmased olemasolevad võimed ja arendusvajadused julgeolekukorralduses valmisoleku tagamiseks. Tuumajulgeolekutöö koosneb kolmest dimensioonist:

Samuti on oluline tuuma‑ ja kiirgusintsidentidele reageerimine ning selliste hädaolukordade lahendamise plaanide väljatöötamine ja arendamine. Süsteemse lähenemise, erinevate meetmete rakendamise ja selle üle järelevalve teostamise kaudu tagatakse ohutuse kõrge tase. Julgeoleku tagamisse ja hädaolukordadeks valmisolekusse panustavad juba täna rohkem kui 14 asutuse töötajad. Juhul kui otsustatakse tuumajaama rajamise kasuks, on vaja luua riiklik tuumaregulaator, kes saab valdkonna keskseks koordineerijaks, et tagada süsteemne lähenemine valdkonnale. Läbiviidud analüüsid ja praegused teadmised seavad aluseks, et tuumajaama rajamine Eestisse on võimalik, kuid tuumajaamaga seonduv peab tulevikus toetuma riskide maandamisele ja sellele, kuidas me riigina oleme valmis hädaolukorras võimalike tagajärgedega toime tulema. See tähendab lisaks seaduste, plaanide ja programmide täiendamisele

Tuumajaamades kasutatakse erinevaid hädaolukorraks planeerimise tsoone. Sisuliselt on need tuumajaama ümber paiknevad alad, mis on mõeldud riskide hindamiseks, kiireks reageerimiseks ning elanikkonna ja looduskeskkonna kaitseks. Eesti kontekstis ei ole planeerimise alus veel paigas, sest litsentseerimise protsess või loamenetlus ei ole alanud. Täpsemate analüüside koostamiseks on vaja tuumaenergiaseadust ning alustada riikliku regulaatori loomist, selleks et algatada litsentseerimise protsess. Litsentsimenetluse käigus selguvad hetkel puudu olevad detailid ja võimalikud konkreetse tehnoloogia kasutuselevõtuga seonduvad riskid. Analüüsides oleme lähtunud olemasolevatest ja eeldefineeritud referentsväärtustest, mis kehtivad konventsionaalsete suurte tuumajaamade puhul. Ohutusanalüüs on osa litsentseerimise protsessist ja annab ammendavad vastused erinevatele küsimustele. Tegemist on väga mahuka ja erinevaid tahke hõlmava protsessiga, menetlemine ja analüüsimine võtab aega aastaid.

Täiendavalt, Eestile paikneb lähemal kui 500 kilomeetrit 16 tuumareaktorit, millest lähimad asuvad Venemaa Föderatsioonis ja Soomes. Ohtlike ettevõtetega seonduva temaatikaga saame me riigina hakkama. Loodud on vastav päästevõimekus ja ka alaline valmisolek sündmustele reageerimiseks. Samuti hinnatakse kaasnevaid riske igapäevaselt. Tuumajaama kontekstis on meil täna samuti olemas [oskused] kiirgusõnnetusega toimetulekuks. Koostatud on kaks hädaolukorra lahendamise plaani. Eksisteerib toimiv seirevõrk ning ka elanikkonnale on jagatud käitumisjuhiseid. Jah, neid detaile tuleb tulevikus tuumajaamaspetsiifiliselt edasi arendada.

Võimalike riskide maandamisega tegelevad Eesti erinevad ametkonnad igapäevaselt. Kõik nimetatud riskid on ülekantavad ka muude projektide temaatikasse, mitte ainult tuumajaama konteksti. Tänases etapis on oluline vältida ebausaldusväärseid sõltuvusi, seega peame suutma eristada ja välistada ebausaldusväärseid partnerlusi riikide, tehnoloogiate pakkujate ja hooldajatega ning ka muudel tasanditel. Ühtlasi välistame täielikult Venemaa Föderatsiooni ja Hiina tehnoloogia kasutamise, ja seda kogu tuumatsükli vältel. Samuti on oluline mõjutustegevus ja sellest tulenevad riskid ning sisemisest ohust tingitud riskid, mille puhul on oluline kinni pidada julgeoleku‑ ja taustakontrolli protseduuridest.

Tuumajulgeolek tagab ennekõike rahuaegsete seisundite ja neist tulenevate riskide maandamise. Tuumajulgeoleku tagamise aluseks on see, et usutav oht on olemas. Tuumajulgeoleku tagamine on oluline ja iga indiviidi roll selles on täpselt sama oluline. Eelmisel slaidil väljatoodud riskide tõenäosuse ja võimaliku mõju teemal saab igaüks kaasa mõelda, sest juhendmaterjalid on kõigile kättesaadavad. Riigikantselei on koostanud avalikuks kasutamiseks ka üleriigilise riskianalüüsi, mida perioodiliselt uuendatakse ja mis on kättesaadav Riigikantselei veebilehel.

Tuumajaama tulevane operaator peab juba osana litsentsitaotlusest koostama füüsilise julgeoleku plaani, mis peab põhinema ohuhinnangutel või modelleeritud ohtudel, sisaldama ka projekti jooniseid, füüsilise kaitse süsteemi hindamise, rakendamise ja hoolduse kirjeldust ning hädaolukordade, kriiside plaane. Riigi tuumajulgeolekurežiim peab tagama selle, et määratud pädevad asutused ja volitatud isikud on valmis reageerima tuumajulgeolekuga seotud sündmustele kohalikul, riiklikul ja ka rahvusvahelisel tasandil. Valmisolek vajab täiendavat arendamist ja ka senisest suuremat koostööd. Meil on tulevikku vaatavalt vaja panustada evakuatsioonikorralduse võimekusse. Selle detailid selguvad järgnevates etappides, lähtudes ohutusanalüüsist. Meil on vaja parandada ka olemasolevat kiirgusseire võimekust ja muuta kiirgusseireprogrammi tuumajaamaspetsiifiliseks, samuti tõsta laborivõimekust ja üleüldist kriisijuhtimise kompetentsi. reageerivatel asutustel on vaja soetada isikukaitsevahendid. Tervishoiuvaldkonnas on vaja [tagada] haiglates erikompetents, täpselt samamoodi erinevad meditsiiniseadmed ja ravimid. Päästevõimekuse tõstmiseks on vaja välja töötada saasteärastuse võimekuse tervikkontseptsioon.

programmi jätkudes on teadmistesse investeerimine võtmetähtsusega. Lähtudes olemasolevast parimast teadmisest ja referentsmaterjalidest, on hinnanguline kulu valmisoleku parendamisele kuni 54 miljonit eurot. Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka rida küsimusi. Kõigepealt Mario Kadastik, palun!

Igal juhul kõik, mis puudutab CBRN-i või KBRT-d ehk keemia-, bioloogia-, radioloogia- ja tuumateemalist võimearendust riigis tervikuna, [toob kasu] laiemalt kui ainult tuumajaama kontekstis. Olemasolevatele

planeeringutsooni põhimõttest, vaid kus on kehtestatud üks konkreetne suhtarv, kuhu kõik erinevad planeeringutsooni suurused mahuvad. Aitäh

Igal kevadel lõpetab Eestis keskkooli arvukalt noori ja nii mõnigi neist mõtleb, mida edasi õppima minna, mis oleks perspektiivikas. Kas teil on anda neile mõni soovitus just seoses tuumajulgeoleku tagamise teemaga ja kõige sellega, millest me siin täna räägime?

Aitäh küsimuse eest! Ma ei saa võrrelda tuumajaama turvalisuse tagamist meretuuleparkide turvalisuse tagamisega, sest meie analüüs ei keskendunud sellele. Kindlasti on tuuleparkide puhul väljakutseid, millega peab arvestama, aga selle sisendi saab anda pädev asutus või vastav ametkond. Kristina

Selleks, et vastutust jaotada, on meil vaja riiklikku tuumaregulaatorit. Praegu on meil teatud vastutus[alad] jaotatud erinevate asutuste ja institutsioonide vahel, kellest igaüks täidab konkreetset rolli. Selleks, et tekiks süsteemne lähenemine kogu valdkonnale, on meil vaja riiklikku tuumaregulaatorit, kes hakkab keskselt kogu süsteemi haldama ja kontrollima.

on tegemist eraettevõtte äririskiga, millega tegeleb majandusteadus. Sellest hetkest, kui radioaktiivne materjal on Eestis, on see riigi vastutus ja kohustus. Ma Ma tänan, lugupeetud ettekandja, põneva ja põhjaliku ettekande ja vastuste eest! Rohkem küsimusi teile ei ole. Head kolleegid, järgnevalt avan läbirääkimised. Kõigepealt palun siia Riigikogu kõnetooli Yoko Alenderi. Palun! Aitäh, austatud esimees! Head kolleegid! Head ettekandjad, suur aitäh ettekannete eest! Aitäh ka keskkonnakomisjoni esimehele Igor Tarole OTRK vedamise eest!

Võib tõmmata paralleeli põlevkiviga, millele Eesti energeetika aastakümneid toetus: kordasime aina seda energeetika kontekstis peaaegu et trafaretseks muutunud vanarahvatarkust. Mõnede ekspertide hinnangul kaotasime eelmise kümnendi, sest teatud skepsise ja vastuseisu tõttu venisid investeeringud taastuvenergiasse. Venemaa agressioonisõja taustal tekkinud energiakriis lõi ühtäkki pildi klaariks. Ühekorraga sai igaühele rahakoti kaudu selgeks, et me vajame energiajulgeolekus uut, puhast ja odavat taastuvenergiat. Sel hetkel aga vajasime seda kohe ja nii jäimegi esialgu importijaks, sõltuvaks regiooni tootmisvõimekusest ja turuolukorrast. 2021. aastal tööd alustanud Kaja Kallase valitsus andis selge sõnumi, et fossiilkütusesse investeerimise aeg on ümber, sest see ei ole ei puhas ega odav. Lõpuks saime riigi tasandil soetatud radarite ja seadusandlike muudatustega ning kohalikes omavalitsustes kohaliku kasu instrumendi abil liikuma. Tuule- ja päikeseenergia areng sai Eestis hoo sisse. Tehnoloogia areng, taastuvenergia madal hind, viimase aasta areng seadusruumis ja planeeritavad hanked loovad ka olulise salvestusvõimsuse lisandumise võimaluse. Siinkohal kiitus Kliimaministeeriumile järjepideva ja hea töö eest. Oleme Eestis otsustanud, et soovime hoida oma puhast elukeskkonda. Juba aastakümneid oleme töötanud selle nimel, et puhastada tööstust, tootmist, energeetikat, transporti ja nii edasi. Rohereform ei ole selles mõttes midagi uut. Energeetika roll ja potentsiaal on suurim majanduse rohereformis. Puhas, kindel ja taskukohase hinnaga energia on majanduse konkurentsivõime üks põhilisi eeldusi.

Pikas vaates avame tee uuele, kindlale ja turvalisele Eesti elektrivõrku sobivale tuumaenergiale, ent ei jäta tegemata ühtki investeeringut taastuvenergiasse. Hoiame energiajulgeoleku huvides ka juhitavat strateegilist reservi. Taastuvenergia, salvestusvõimsus ja strateegiline reserv on energeetikas esmatähtsad, esmatähtsad, võiks öelda, et madalal rippuvad õunad, mida me peame konkurentsivõime tagamiseks kindlakäeliselt korvi korjama. Viimasel ajal, eriti viimase kahe aasta jooksul olen inimestega üle Eesti kohtudes kuulnud alati küsimusi tuumaenergeetika kohta: kas te tegelete sellega, millal [jaam] tuleb, miks me ei ehita? Tuuma[jaama] ei saa rajada kohe kiirelt ja uisapäisa, aga saame jätkata nagu seni teadmispõhiselt, samm-sammult ning pikka perspektiivi ja nii Eesti, Euroopa kui ka maailma energeetika arengut silmas pidades.

asuda õigusraamistikku välja töötama. Kõiki järgmisi samme saame samuti arutada nii ekspertide, kogukondade kui ka inimestega üle Eesti, ja järgmisi arvukaid asjasse puutuvaid otsuseid langetada siis taas kord Riigikogus.

Kõiki neid ja arvukaid teisi aspekte saame kaaluda aastate jooksul. Tegemist on pikas vaates tuleviku kujundamise esimese sammuga – kui selle otsustame teha. Me ei sülita vanasse kaevu, vaid asume ehitama piisavalt uusi, et Eesti oleks alati varustatud puhta energiaga, mis tagab Eesti konkurentsivõime, võimaldab kasvatada heaolu ja hoida puhast elukeskkonda. Lõpetan filosoof Karl Popperi sõnadega: optimism on meie kohustus ja vastutus. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja, kõnelemast Reformierakonna fraktsiooni nimel! Täpsustan veel üle, et arutelu algataja on teinud ettepaneku, et kõigepealt esineksid sõnavõttudega fraktsioonide esindajad. Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Aivar Koka. Palun!

mis tegelikult on viimased 10–15 aastat toimunud, sest teised on suhteliselt uued Riigikogu liikmed.Jama algas tegelikult eelmise kümnendi alguses, kui oli üks asekantsler, kes pani kõikidele tuulikutele

Leidsime lahenduse, kuidas osta radarid, et teatud piiranguid leebemaks teha ja tuuleparke saaks rajada.

peale ühenduste on Eesti majandusele oluline ka ühenduste kaudu saadava elektri hind. Ja nii me oleme siin mitmel korral rääkinud, et mõned valed otsused nendesamade ühenduste tegemisel

ja kellel on hästi palju näiteks hüdroelektrit. Me räägime tuumaenergiast – millegipärast on osa riike loobunud tuumaenergiast elektri tootmisest. Saksamaa pani sel talvel lausa kivisöekatlad uuesti käima.

Me räägime tihti, et Eesti puidu ahju ajamine on väga halb. Küsin kõigi nende käest, kes seda räägivad: kuidas on olnud viimase kümne aasta jooksul? 1,3–1,4 1,3–1,4 miljonit tonni pelleteid on müüdud Eestist välja. See ei ole halb. Pelletist on toodetud elektrit.

aga iga ettekande puhul oli ka arusaamine, et hind on oluline ja mitmekesisus on oluline. Väga lihtne oleks ju öelda, et, sõbrad, elektriturg on vaba, tulge kõik, investeerige ja müüge, me ei doteeri.

Aitäh, hea istungi juhataja! Proovin teha lühidalt, võib-olla ei olegi lisaaega vaja. Siin on täna hinnast palju räägitud, ma jõuan ise ka selle juurde, aga ma mõtlesin, et ma hakkan pihta ohutuse otsast, kuna see on üks murekoht, mida ka esile tõstetakse.Teadus

doos, mille inimene saab tuumajaama ümbruses, on sama kui röntgeniprotseduuril:circa50 mikrosiivertit. See "mikro" on siin tähtis, sest

Pikk lennureis tekitab juba paar korda suurema kiirgusdoosi kui röntgeniprotseduur. Aga näiteks, kui teie rinnakorvile tehakse kompuutertomograafia, siis on

ei ole võimalik eristada kiirguse põhjustatud kahjustusi millestki muust. Sellega seoses väike soovitus asjast huvitatutele: ostke dosimeeter, pange see rinnale ja käige ringi. Tänapäeval on need väga odavalt saadavad ja neid saab ka nutiseadmetega ühendada. Pärast saate kodus kaardilt vaadata, kus kui palju kiirgust oli. Ma arvan, et tulemused on üllatavad, aga ma loodan, et need on ka rahustavad, sest te saate aru, et kui käisite vanaema juures, tööl või astusite Riigikogust läbi, siis võis doos olla ootamatult suur.

Meile lähemal oli muidugi tuntud ja kole õnnetus Tšornobõlis, kus kiirituse ohvrid olid nende hulgas, kes saadeti sinna kohe reageerima, ja ka kohaliku elanikkonna hulgas.

Neid asju on hea teada. Ma ei taha öelda, et riske ei ole. Kindlasti, kui toimub õnnetus, siis on sellega seotud riskid ja nendega tuleb tegeleda. Aga need ongi seotud eelkõige võimalike õnnetustega ja nende ärahoidmisega. Ja ohutussüsteeme on pidevalt parendatud, on olemas nii-öelda passiivsed ohutussüsteemid, teineteisest sõltumatud dubleeritud süsteemid ja nii edasi. Nii et tasub lugeda fakte ajaloost. Nüüd hinna kohta.

läheb see alginvesteeringu kalliduse pilt hoopis teistsuguseks: võrdsustub või [räägib] tuuma kasuks.

Tänane olulise tähtsusega riiklik küsimus kannab pealkirja "Tuumaenergia kasutuselevõtmise vajadus ja võimalused Eestis".Sotsiaaldemokraadid ei ole kunagi kahelnud selles, et Eesti inimesed on piisavalt targad, targad, meie geograafiline asukoht võimaldab rakendada siin väga eriilmelisi tehnoloogiaid ning et meie ettevõtjad on ettevõtlikud ja innovaatilised. Me ei kahtle ka selles, et Eesti elektritarbimine on kasvavas trendis, mida põhjustavad nii elektrifitseerimine kui ka taastuvenergia kasutusele võtmisel energiamahuka tööstuse lisandumine, kõrgem lisandväärtus ja tasuvamad töökohad. Sel põhjusel oleks olnud mõistlik [panna] tänase OTRK pealkirjaks "Tuumaenergia kasutusele võtmise vajadus Eestis". Selles ei ole meid seni suudetud veenda. Ütlen ette, et tegelikult ei veendud ka täna.Meie senist kõhklust ja arvamust kinnitas ka Lauri Tammiste tänane ettekanne: möödapääsmatut vajadust Eestist tuumariiki teha ei ole. Seda kinnitab lisaks väga heale ettekandele Rohetiigri energia teekaart, mille loojad on ettevõtjad ja eksperdid. Ka nemad ei näe tuumajaamal tulevasel energiaturul

Investeerimispankade teatel on tuumajaamad nende prioriteetide nimekirja lõpus. See tähendab, et tekib risk, et riik teeb kulutusi ettevalmistusele, panustab ka erinevate uuringute tellimisse, nagu me tänaseks oleme teinud, ning lõpuks jaama ikkagi ei tule.

Aga ma jään eriarvamusele selles, justkui taastuvenergia, salvestus ja kindlamad ühendused oleksid tänaseks saavutanud oma tehnoloogilise kõrghetke. Kindlasti ei ole ja nende areng kiireneb ajas. Rõhutan veel kord kahte asja. Esiteks pole sotsiaaldemokraadid põhimõtteliselt tuumaenergeetika vastu, vaid kaaluvad selle kasutusele võtmise mõistlikkust ja vajalikkust Eestis – oleme selle suhtes skeptilised.

Poliitikud, kes tuumaenergiat toetavad, räägivad ligi 20 aastast. Enamikku jaamu – lisaks sellele, et need ehituse käigus oluliselt kallinevad – ei ole rajatud ehitusgraafiku kohaselt, vaid see on pigem pikenenud. Oleme aastas 2024 ja kliimaeesmärke tahame täita palju varem, kui tuumajaam seda teha võimaldaks. Võib nõustuda, et pole paha plaan olla erinevate tehnoloogiate rakendamisel esimeste, mitte viimaste hulgas. Aga kas väike Eesti, kes pole tuumariik olnud, arvab, et esimesed väikesed mis on rohkem rätsepatöö moodi, on odavamad ja neid ehitatakse kiiremini kui niinimetatud masstoodangut, milleks väikesed mooduljaamad tulevikus kindlasti saavad? Ma usun, et tegelikult ei arva.

lisame siia Eesti puhul kiiresti reguleeritavad juhitavad võimsused keerulisemateks hetkedeks ja koostootmisjaamade vajadusel käivitamise, siis saame tegelikult lõpptarbijale soodsa hinna. Kas Eesti jääb kasutama tuumaenergiat, nagu teeme ka täna? Kindlasti jääb.

Tänane meid ei veennud. Aga ma tunnustan keskkonnakomisjoni palju tasakaalukama arutelu võimaluse tekitamise eest, kui on olnud meie senised arutelulavad. Meid tänane veel ei veennud. Ma loodan, et kolleegid saalis kuulasid OTRK ettekandeid ja on valmis koos meiega jätkuvalt küsima ka kriitilisi küsimusi, eelkõige küsimust, kas tuumaenergia kasutuselevõtt on Eestis vältimatult vajalik või saaks ka ilma. Aitäh!

Soovin tänada keskkonnakomisjoni selle arutelu korraldamise eest. Ja mis kõige olulisem: selles arutelus ei ole õigeid ega valesid seisukohti. Selles arutelus on väga palju argumente, väga palju pusletükke. On väga oluline, et kõik need argumendid ja kõik pusletükid on meil siin arutelul. Meil on väga palju andmeid, mida me peame mitte ainult siin saalis kolleegidena, vaid tegelikult kogu Eesti rahvaga arutama.Ma tunnistan üles, et kui ma tulin umbes aasta tagasi Riigikokku, ma olin tuumaenergia suhtes üsna skeptiline. Ma mäletan väga hästi Tšornobõli õnnetust ja seda, kuidas Eesti arstid sellel ja juhendasid, mida teha. Ja me oleme käinud neid varemeid ju vaatamas. Aga töö käigus olen ma aru saanud, et see pilt on palju laiem, palju mitmekesisem. Olen ka ise, tunnistan ausalt, väga paljude uute teadmiste najal oma seisukohti muutnud. Ma näen, et ka Eesti 200 fraktsioonis, kuigi meil on palju erinevaid arvamusi sellel teemal, on täpselt samamoodi toimunud pärast igat arutelu areng. Pärast igat arutelu on kellegi seisukohad natuke muutunud, sest infot on lihtsalt nii palju, ja juba see näitab, kui oluline on seda teemat arutada.

Eesti Riigikogu Euroopa Liidule ettepaneku, et kliimaneutraalse tööstuse jaoks on vaja strateegiliste tehnoloogiate nimekirja lisada ka tuumaenergia.

nõustusid ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid. Detsembris jõudis Euroopa Liidu Nõukogu selles määruses kokkuleppele, otsustadeski lisada tuumaenergia strateegiliste tehnoloogiate nimekirja ja võrdsustades selle taastuva energiaga. Ehk see arutelu, mida me peame, ei puuduta mitte ainult meid siin Eesti territooriumil. Ja see puudutab meid Eestis ka seetõttu, et me oleme Euroopas. Tänaseks on jõutud selles poliitilisele kokkuleppele ka parlamendiga. Euroopa Liit on võtnud sihiks toetada 2030‑ndate alguseks väikeste moodulreaktorite rajamist, pidades seda osaks rohelisest maailmast ja rohelisest maailmavaatest. Siin me elame. Eesti 200 peamine soov tuumaenergia osas on hea ja kõikehõlmav arutelu, kus argumentidel põhinevate järelduste juurest liigutakse siiski edasi otsuste suunas. Otsuseid tuleb teha. Me ei tee neid otsuseid täna, aga me ei saa nendega ka väga kaua jokutada. Meil on kahetsusväärne näide, kuidas pärast Pariisi kliimaleppele alla kirjutamist me jokutasime 15 aastat, ja selle kahju Eesti inimestele, Eesti majandusele on märkimisväärne. On täiesti loomulik, et selles teemas on palju hirmusid. Võib ju ajaloos tagasi mõelda: me täpselt ei tea, selle kohta head kirjalikud allikad puuduvad, aga tõenäoliselt oli nii, et kui pandi püsti esimesed tuulikud ja hakati käsikivi asemel tuulejõuga teradest jahu jahvatama, tekitas see nii mõneski hirmu. Aga innovatsioon jäi peale, jahu jõudis kiiremini taredesse ja aitas inimestel talved üle elada. Täpselt samamoodi me räägime ka praegu eluliselt tähtsast küsimusest väga mitmest aspektist.

kinni. See on vaid üks näide nendest pusletükkidest, mis meil peavad laual olema. Eesti 200 on innovatsiooni pooldav erakond, aga innovatsioon ei tohi sündida uisapäisa. Eesti 200 jaoks on kvaliteetne arutelu ka just siinsamas Riigikogu saalis ülioluline. Me ei otsusta täna, mis täpselt saab aastal 2040,

Eelkõnelejaid peegeldades, me oleme küll väikesed, aga me oleme kindlasti väga targad, me oleme isegi statistiliste näitajate põhjal väga targad – mitte meie siin saalis tingimata, vaid just nimelt Eesti rahvana oleme me väga targad ja kasutame seda tarkust ära ka nendes aruteludes. Ükskõik Põlvas või Tallinnas, Pärnus või Kuressaares, iga inimese arvamus, seisukoht, tunne, emotsioon ja argument – kõige olulisem – on selles arutelus äärmiselt tähtsad. Nii et meie kõige tähtsam ülesanne on [pidada]

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Meil tõepoolest ei ole statistilisi näitajaid selle saali tarkuse kohta, aga kindlasti on olemas taotlus langetada siin kaalutletud ja tarku otsuseid. Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Mario Kadastiku. Palun!

mul on väga hea meel, et me oleme saanud nüüd tuumaenergeetika temaatikat arutada ka suures saalis. Me oleme seda teinud väga erinevates formaatides: me oleme teinud

ei hakkaks me mitte mingisugusel juhul otsustama seda, mis jaam kuhu võiks tulla. See on väga varane faas. Reelika näitas väga ilusti oma slaidil graafikut selle kohta, mis on need erinevad otsustuskohad, kus Riigikogu peab võtma seisukoha.

uusi jaamu, [vanu] välja vahetada. Selle perioodi jooksul, kuni aastani 2100, tuleb tõenäoliselt nii tuuleparke kui päikesepaneele korduvalt [uuendada] ehk seal on pikaajalised investeeringud, mida on kogu aeg juurde vaja.

Samamoodi on turule mahtumise puhul: turg ei ole ainult elektriturg. Nagu ma küsisin ja Reelika vastas, tegelikult on tuumajaam suuresti soojusjaam.

väga suured metallitööstused vajavad suures koguses sooja. Kas sa kasutad seda selleks, et teha kaugkütet? On kõikvõimalikke erinevaid meetodeid. Täna me ei räägi sellest, mis on konkreetne eesmärk, milleks me tuumaenergiat kasutaks. Me küsime, kas Eestis võiks see põhimõtteliselt olla võimalik. Kas me paneme turul terve sektori või võimaluste ahela kinni ja saadame need investeeringud kuhugi naaberriikidesse või me jätame selle võimaluse alles ja turg reguleerib, kas on või ei ole selleks võimalust?

Sellel on tegelikult paar väga konkreetset aspekti. Esiteks, kõik ajalooliselt ehitatud jaamad on olnud suured rätsepalahendused konkreetses asukohas. Need ei ole olnud standardiseeritud projektid,

Eestisse tõenäoliselt ei tuleks isegi Euroopa esimene jaam. See tähendab, et meil on suure tõenäosusega võimalik hoida kogu aja ennast kursis ja jälgida, et see protsess toimuks rahulikult.

ma tegin arvutuse – ka põlevkivituhas on uraani, tooriumi ja kõiki muid radioaktiivseid jäätmeid – ja selgus, et selles Kiviõli seikluspargi mäes on rohkem radioaktiivseid tuumajäätmeid,

Ma arvan, et meil on oluline selle debatiga edasi liikuda. Selles kontekstis on järgmine samm see, et me peaksime Riigikoguna kujundama oma seisukoha. Seetõttu algatan

Hea Eesti avalikkus! Head saadikud! Lugupeetud juhataja!

Olkiluoto esimene reaktor toodab 890 megavatti energiat, Olkiluoto teine reaktor samamoodi 890 ja Olkiluoto kolmas ehk kõige värskem reaktor koguni 1600 megavatti ehk üle 10% Soome energiavajadusest. Loviisa tuumajaam toodab 10% Soome energiavajadusest. Peab ütlema, et nad on olnud väga edukad. Soome tööstusele on nende reaktorite töö kriitilise tähtsusega, energia hinnale on nende töö kriitilise tähtsusega.

ekspertiis lähedalt võtta. Me saame alati Rootsist või Soomest nõu küsida. Aga meile on appi tulnud näiteks ka Jaapani valitsus, kes on korraldanud Eestis väga huvitavaid seminare.

puhtama energia kasuks. Milline olukord on Eestis praeguste energia hindadega, CO2hindadega? Meie tööstused varisevad kõigi kõigi silme all kokku. Toon näiteks Lääne-Viru suurtööstused. Estonian Cell, üks Eesti energiamahukamaid ettevõtteid, tõmbab kokku,

tõmbab uksed kinni sellepärast, et rohepöörasus lööb nad jalust maha. Mis on sellises olukorras Tegelikult tuumajaama dikteerib meile rohepööre. Muidu ilmselt ei hakataks liigutama, sest see on väga suur, energiakulukas – vaimse energia kuluga, poliitilise energia kuluga

Ja kogu lugu. On ju tore pikka maad joosta, kui ühele pannakse jalg taha ja ta kukub kraavi – siis on võit väga sportlik. Ja muidugi subsiidiumid: subsiidiumid määrati ju üsna ammu.

praegust turvalist energia tootmist. Korraks asukohast.

Seda kohta peaks otsima riiklikul moel. Ma mäletan, et kunagi Oru lossi ehitaja saatis suure meeskonna välja otsima kõige ilusamat kohta Läänemere kaldal, ja saigi lõpuks väga ilus loss, hilisem Eesti Vabariigi [presidendi]

tekitada elektri tootmise väga kiire lõpu. Need on kõik mõtted, mida peaks arutama. Täpset vastust ei ole ka minul hetkel kusagilt võtta. võtta. Tuumajaam aitaks üle elada rohepöörasuse, mis kukub võib-olla kokku juba aasta pärast, kui Donald Trump saab presidendiks. Me teame, et

Nemad pakuvad alati kõige radikaalsemaid sotsiaalseid eksperimente, mis lõpevad ikka krahhiga. Me näeme, et isegi kunagine kaunis Rootsi on muutunud pommimeeste, noakangelaste ja püstolikangelaste tallermaaks. Ehk siis püüdke olla liberaalid, mitte radikaalsotsialistid. See lõpeb teil muidu, ma ütleksin, varem või hiljem ideoloogilise krahhiga. Seda näitab ka Reformierakonna toetuse kukkumine kivina. Aitäh! Suur tänu! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Martin Helme. Palun!

juba mõnda aega liberaalid ringi käinud ja hädaldanud selle üle, kuidas riik on pankrotikursil ja kõiki asju tuleb rohkem maksustada, kuna raha lihtsalt ei ole. Aga mida nad meile ei räägi, on see, et

viidud ellu poliitikat, mis suretab välja normaalset, odavat, tõhusat ja väljaehitatud elektritootmist. Sellel on loogiline tagajärg: kui sa suretad midagi välja

tarbija kulu või kombineeritud kulu. See, kuidas meile räägitakse, et põlevkivielekter on kallis ja tuuleelekter on odav, on ju puhas näkku valetamine. Põlevkivielekter on kallis sellepärast, et see on regulatsiooniga kalliks aetud, CO2‑maks on sinna sisse pandud, kõikvõimalikud keskkonnanõuded on aetud nii pööraselt rangeks, et põhimõtteliselt peab põlevkivi tootmise puhul tegema iga mõne aasta tagant mitmekümnemiljonilise investeeringu.

Võrku, mitte tootmisse! Tootmisse on omaette miljardilised investeeringud. Me räägime 4–5‑miljardilisest kulust lähiaastatel tuuleenergia mahu suurendamiseks olulisel määral. 4–5 miljardit! See on kulu ühiskonnale, see on kulu tarbijatele, see on kulu riigieelarvele. Loomulikult, kui teha selliseid kulutusi – ja see on mõne aasta perspektiivis –, siis riigieelarve

See on ju padukommunistlik plaan, plaanimajandus. Võtame teilt kõik ära! Sul ei ole vaja autoga sõita, kui sõidad, siis ainult nii ja nii mitu kilomeetrit. Sul ei ole vaja lennukiga sõita, kui sõidad, siis [teed] ainult ühe reisi aastas. Sul ei ole vaja liha süüa, sest loomade kasvatamine on planeedi rüüstamine, ehkki me oleme tsivilisatsiooni algusaegadest loomi loomi kasvatanud. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui sa siis selle kõige vastu protestid, siis võtame sult sõnavabaduse ära, kehtestame vihakõneseaduse, et sa ei saaks ametliku ideoloogilise režiimi jutupunkte vaidlustada või vastu vaielda. Kogu see roheterror, mida meile tuuakse,

Paralleelselt sellega asuda ehitama välja oma tuumajaama, mis on piisavalt võimas, et taas katta ära Eesti baasvajadused, ja võib-olla piisavalt võimas, et tulevikus isegi eksportida elektrit, sest eksporditulu on majandusele eriti magus tulu. Ja seejuures

Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid ja külalised! Kasutan võimalust see arutelu nüüd kokku võtta ja sellele punkt panna. Mis selle arutelu eesmärk täna oli? Eesmärk oli vaadata otsa sellele suurele põhjalikule raportile, mille tuumaenergeetika töörühm meie ette pani, ja küsida ära kõik olulised küsimused, lisaks käsitleda veel kaasnevaid olulisi teemasid.

kogu selle debati tuum, et me saaksime minna otsustamisele vastu ratsionaalselt, argumentidega, läbimõeldult, mitte emotsiooni pealt. Ei ole vaja siin kellelgi mingeid õlgmehikesi ehitada.

Suur tänu, hea kolleeg! Ma tänan kõiki tänaseid ettekandjaid: Igor Taro, Reelika Runnelit, Lauri Tammistet ja Aigo Allmäed! Aitäh teile sisukate ettekannete ja põneva arutelu eest! Ja loomulikult tänan ka kõiki